(HDZ)** Prelazimo na 7. točku dnevnog reda - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, drugo čitanje, P.Z.E. br. 258 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Ovaj ćemo zakon raspravljat sukladno odredbama Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Izvješća ste primili na sjednici. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Amandmane je podnio Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Dražen Vikić Topić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Izvolite. poštovane gospođo zastupnice, gospodo zastupnici. Evo, vrlo kratko. Naravno, zahvaljujem se diskusijama i konstruktivnim prijedlozima na svim odborima uvaženog visokog tijela i zadnju diskusiju u Saboru čije smo naravno uveli u naše tekstove i naš prijedlog zakona. Ono što je ključno reći da je zaklada osnovana 2002. godine, da je počela funkcionirati 2004. godine i da je zapravo su se u protekle 4 godine stvorile pretpostavke da bi zaklada počela do kraja implementirati europske standarde, znači da se institucionalno financiranje od projektnog financiranja. Drugim riječima da projekti prijeđu kao što je to slučaj u nezavisnu institucije, institucije, kao što je slučaj to recimo u Njemačkoj Deutsche Forschungsgemeinschaft ili u Švicarskoj njihova nacionalna zaklada i da ta nezavisna institucija sa svojim nezavisnim recenzentima vrši odabir projekata. Naravno, ministarstvo se i dalje brine da sustav funkcionira, tzv. hladni pogoni i znači za institucionalno financiranje instituta, sveučilišta, veleučilišta i sveg što čini taj sustav visokog obrazovanja i znanosti. Ono što bih rekao, taj prijedlog zakona je zapravo na putu najboljih uzora europske prakse naravno on nije nužan bio, on je spomenut u pregovaračkom, u poglavlju 25, ali nije bilo nužno ga napraviti, nego to mi sami moramo urediti sustav da bi što lakše kada uđemo u europski prostor visokog obrazovanja i europski prostor znanosti i što lakše se mogli ući u kompeticiju sa cijelom Europom. Ono što bih još naglasio da smo i naravno i sve one nomotehničke izričajne … /Govornik se ne razumije./ … uveli i u, to je bila sugestija na odboru. Uveli smo da se i zaklada financira i dodaje se u tom članku i dodatno iz državnog proračuna tako da bi se osim ostalih prihoda koje je do sada imala. Evo, to bi bilo ukratko. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, uvaženi Petar Selem, predsjednik odbora. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo kolegice i kolege. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu je na svojoj 15. sjednici razmotrio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnoj zakladi za znanost, visokom školstvu i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske i to i to ga je raspravio kao matično radno tijelo. Već niz godina dolazi pred ova Visoki dom izvješće Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj. Mi smo ta izvješća, kao što znate nakon rasprava redovito prihvaćali smatrajući da taj institut zaklade jedan čimbenik koji pozitivno djeluje na znanstveni rad u našoj republici, posebno onaj dio koji se odnosi na projekte. Ovaj zakon donosi jednu bitnu novu činjenicu, a to je da zapravo sa političke razine, tj. iz ministarstva prebacuje financiranje na zakladu. To je taj iskorak koji nam se čini vrlo bitan i koji jasno izaziva i niz, pa rekao bih čak i organizacijskih, a i bitnih pitanja. U obrazloženjima prigodom drugog čitanja predlagatelj je objasnio, temeljitije i bolje objasnio neke elemente i organizacijskog i financijskog aspekta ovog prebacivanja mnogo većih ingerencija na zakladu i posebno pitanje projekcije mogućih kretanja prihoda od imovine i ostalih prihoda zaklade u sljedećih nekoliko godina, što je bio izričiti zahtjev provedene rasprave. Što se tiče osnovne imovine, predlagatelj drži da nema legalnih smetnji njezinom umanjivanju. Kao mogući izvor prihoda dodaje se u normativni dio državni proračun, što je razumljivo s obzirom na to da se u preobrazbi zaklade računa do daljnjega na bitnu ulogu državnog proračuna. Tu moram reći da do sada zaklada je vrlo rijetko i apsolutno nedostatno ostvarivala one prihode koji su se očekivali i iz drugih izvora, tako da je očito za ta, u ovoj novoj projekciji, zaklada će sigurno računati na državni državni proračun. Jasno raspravi je iznesen i drugi niz pitanja, pa čak i pitanje da li je ovaj zakon suglasan, odnosno da li odgovara na pitanje na postulate koje postavlja Zakon o zakladama i fundacijama. Predlagatelj je ustvrdio da se predložena rješenja nalaze u okvirima tog zakona i pritom se pozivao na mišljenje Ministarstva financija od dana toga i toga i Središnjeg državnog ureda za upravu od 4. prosinca 2008. prema kojima nema primjedbi na prijedlog zakona koji im je kao instanca na koje nadziru zakonitost rada bio predložen. Dakle, sve u svemu, uz niz pitanja koja su još jasno, koja će se još u praksi provjeravati, a takvih ima, odbor je većinom glasova, 6 za i 3 suzdržana donio zaključak da se Hrvatskom saboru predloži da donese Zakon o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske uz jedan amandman koji zapravo proširuje krug osoba koje zbog sukoba interesa ne bi mogli biti ne bi mogli biti članovi zaklade, odnosno tijela zaklade i to se dakle odnosi na rektore sveučilišta, dekane fakulteta i ravnatelje znanstvenih instituta. uz taj amandman, odbor predlaže Hrvatskom saboru da ovaj zakon prihvati. Otvaram raspravu i prvo su na redu klubovi. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice, uvaženi zastupnik Nevio Šetić. Izvolite.

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, drugo čitanje, prethodne rasprave da je dobro da smo donijeli u 2 čitanja zato jer vidimo ovdje da su donijeta čak dva nova članka, članak 7. i 8., tako da je dobro da se osvijesti ova materija ili nešto slično kao i u prethodnoj točci. gospođe i gospodo temelj za donošenje Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske čini strateški okvir za razvoj 2006.-2013., zatim Akcijski plan za poticanje ulaganja u znanosti, istraživanje i znanstvena i tehnologijska politika Republike Hrvatske 2006.-2010. temeljena postavka spomenutih dokumenata koje je usvojila Vlada Republike Hrvatske razvoj je visoko kvalitetnog znanstvenog i visokoškolskog sektora koji će biti potpora gospodarskom, društvenom i humanom napretku svog okruženja i koji će svojim doprinosom biti okosnica razvoja društva temeljenog na znanju. U tom procesu jedna od ključnih uloga u razvoju znanstvenog sustava namijenjena je upravo Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske što ovdje upravo raspravljamo. Projekt jačanje Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske jedan je od ključnih ciljeva provedbe znanstvene i tehnologijske politike i jedan od ključnih iskoraka za jačanje Hrvatske kao zemlje utemeljene na znanju. Riječ je o modernizaciji sustava financiranja znanosti u Hrvatskoj koji ga vodi iz tranzicije po uzoru na zemlje koje imaju razvijenu znanost te jaku povezanost znanstvenih istraživanja s drugim društvenim čimbenicima posebno gospodarstvom. Osobito tu ističem kao što smo već i čuli, recimo Švicarska je vrlo prepoznatljiva zemlja, Njemačka, Austrija, Nizozemska i niz drugih zemalja. Bitna novost koja se predlaže ovim prijedlogom zakona jest razvoj financiranja vrsnih znanstvenih projekata iz državnog proračuna kroz nezavisnu i stručnu zakladu. Time se po prvi puta javno financiranje znanstvene djelatnosti povjerava neovisnoj instituciji koja se vodi isključivo kriterijima stručnosti, znanstvene izvrsnosti i rigoroznosti te nacionalnim prioritetima u istraživanju. Gospođe zastupnice, gospodo zastupnici. Jačanjem zaklade jasno se odvija institucionalno od projektnog financiranja znanosti i to je ta bitna novost. Odvojeni sustav institucionalnog i projektnog financiranja dovodi do pozitivne sprege u razvoju znanstvenog sustava, još vrsnijeg znanstvenog rada i znanstvenih institucija, prije svega sveučilišta i znanstvenih instituta. Takav sustav stimulira institucije da potiču ponajbolje znanstvenike kroz kompetitivno projektno financiranje utemeljeno na znanstvenoj izvrsnosti i odgovornosti te na taj način doprinose jačanju institucije. Treba reći kako je zaklada započela s financiranjem znanstvenih projekata ja bih rekao tek 2004. godine i otada stvorila pretpostavke za ugrađivanje europskih standarda u vrednovanju, praćenju, financiranju istraživačkih projekata i znanstvenika. Zaklada međutim sada treba preuzeti odgovornost za provođenje strateškog cilja, izgradnju cjelokupnog sustava, poticajnog projektnog financiranja znanstvene djelatnosti vezano za rezultate. I to je ono što čini poveznicu i za onom prije točkom koju smo imali o kvaliteti i ukupno znanstvenim i visokoškolskim radom. Takav sustav potiče osobnu odgovornost znanstvenika kroz ugovorne obveze, temelji se na stručnoj evaluaciji prijava prema kriteriju znanstvene rigoroznosti i izvrsnosti te potiče jačanje i pomlađivanje istraživačke populacije. Kao što je slučaj u većini europskih država s razvijenom kompetitivnom znanošću projektno financiranje znanosti provodi stručna i nezavisna ustanova kroz …/Govornik se ne razumije./… sustav s recenzentima koji su najbolji svjetski stručnjaci za određeno područje. Projekti je sustav financiranja kompetitivan jer većina prijedloga projekta bude odbijeno. To je isto jedna velika novost na našem području jer smo bili naučili da samo nešto nastavlja bez obzira na ovu kakvoću. I strogo razdvojen od institucionalnog financiranja. Sadašnji sustav u kojem se većina projekata financira prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju započeo je od 2002. godine. Iako postavljen na kvalitetnim osnovama jer je u sebi imao ugrađenu stručnu evaluaciju još uvijek nije dovoljno kompetitivan jer nije odvojen od institucionalnog financiranja. To je pokazala se jedna određena slabost. Ove izmjene zakona uz daljnje poticanje svih kvaliteta dosadašnjeg rada zaklade koji je bio financijski ograničen stvaraju temelj za restrukturiranje zaklade prema uzorima najbolje europske prakse. I to je ono važno što treba prepoznati jer se stvara novi model. Izmjene zakona i dalje inzistiraju na ustanovljenju njenih tijela i službi te donošenju odluka sasvim nezavisnom od tijela državne uprave ali uvode potpuno jasno sprečavanje sukoba interesa, članova tijela i službi iz zaklade, izuzeti su od prijavljivanja na projekte i dužni prijaviti svaki sukob interesa. Zakonom se oslobađa dio postojeće imovine zaklade oko 40 milijuna kuna koja će tijekom 2009. omogućiti prijelazno razdoblje s obzirom da većina postojećih projekata traje do kraja 2009. godine. Tek ove godine zaklada će u potpunosti razviti sustav potpora za individualne znanstvene projekte i lepezu potpora od projekata za mlade izvrsne znanstvenike do financiranja kolaborativnih mreža. U 2010. već dio financijskih sredstava državnog proračuna za znanstvene projekte usmjerit će se u programe zaklade koja će razvojem svojih stručnih službi u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu u potpunosti preuzeti odgovornost za projekte financiranja. Tu se dešava i svatko tko pozna ovu materiju zna da oko 100 milijuna kuna koliko je bilo na pologu zaklade sve države u tranziciji vrlo teško mogu imati angažirani takav novac a da nije operativno jer mi nismo dio one Europe koja je imala hijerarhijsko društvo već imamo neka druga iskustva. I čini mi se da je ovo dobro da se taj novac upotrijebi a da je otvoren proces da iz državnog proračuna se može financirati. Zašto? Zato jer smo dobili novi sustav a financije onako trošimo ono što stvaramo. I to mi se čini da treba prevladavati ovu situaciju koja je izazivala polemike itd. istodobno će ministarstvo jačati institucionalno financiranje znanstvenih ustanova kroz posebna sredstva namijenjena sveučilištima, javnim institutima isključivo za znanstvena istraživanja tzv. Lamsam za istraživanja. Prijedlog zakona omogućit će dodatna ulaganja od oko 40 milijuna kuna u hrvatske znanstvene projekte već tijekom 2009. godine. U 2010. godini planira se prenijeti na zakladu veći dio predviđenih proračunskih sredstava za znanstvene projekte. Manji dio predviđenih sredstava uložit će se kroz dodatne namjensko institucionalno financiranje istraživanja kroz model Lamsam za znanstvena istraživanja gdje će se institucije interno ali uz vanjsko vrednovanje uspješnosti raspoređivati sredstva u skladu sa svojom znanstvenom strategijom i politikom. Sredstva za institucionalno financirat će sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima ministarstva nadležnog za znanost. Takvom dinamikom nastavit će se prenosit proračunska sredstva na zakladu i u budućnosti čime bi se ostvarila daljnji rast osnovne imovine zaklada i uvjeti za godišnji prijenos sve većeg dijela proračunskih sredstava za znanstvene projekte u zakladu. Upravo ovaj zakon omogućava taj proces. Držim kako će nakon uspješnog pozicioniranja zaklade u sustavu financiranja znanosti, projektno financiranje kroz zakladu iznositi između 15 i 20% ukupnih proračunskih sredstava za znanost koje u 2009. godini kao što znamo iznose 1 milijardu kuna, a prema optimističnom scenariju bi u 2012. godini iznosilo oko 2 milijarde kuna sukladno vladinom akcijskom planu za poticanje ulaganja u znanost i istraživanje, a od toga bi bilo projektnog oko Provedba projekta jačanja zaklade kroz uspostavu nezavisnog i kompetivnog sustava financiranja znanstvene djelatnosti, predstavljat će još jedan važan korak ka izlasku hrvatske znanosti iz tranzicije, prema modernom znanstvenom sustavu koje vrednuje i cijeni svoje vrhunske talente i najbolje znanstvenike, te služi kao razvoj gospodarstva tako i cjelokupnog društva. I prema kraju želim reći sljedeće, donošenjem ovog zakona ispunit će se obveze iz pregovaračkog stajališta Republike Hrvatske, za poglavlje – 25. Znanost i istraživanje i Nacionalnog programa za pridruživanje Europskoj uniji, potreba jačanja nacionalnog istraživačkog sustava i unapređivanje sustava vrednovanja znanstvenih projekata, znanstvenika i znanstvenih organizacija, preporuke zajedničkog stajališta država članica EU u poglavlju 25., te izvješće Europske komisije o napretku Republike Hrvatske, poboljšanja sustava dodjele državnih sredstava, kako bi se osigurala izvrsnost. I sami vidite kolika je to kompleksna materija koju treba objediniti. I to doista je vrlo složen posao. I sasvim na kraju konkretno, u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice želim istaknuti kako ovim zakonom, jasno se definira uloga zaklade kao središnja institucija za financijsku potporu znanstvenih programa i projekata, te se ukida obveza Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa da u prethodno mišljenje Nacionalnog vijeća za znanost raspisuje natječajem za financiranje znanstvenih projekata. Drugo, propisuje da se sjedište zaklade u Zagrebu, a propisuje se ustrojavanje ureda u Splitu, Rijeci i Osijeku čije ustrojstvo i djelokrug čim će se urediti općim aktom zaklade radi učinkovitog obavljanja poslova iz djelokruga zaklade. Treće, osiguravaju se uvjeti za stalni priljev sredstava zaklade iz državnog proračuna kroz ukidanje obveze registriranja 50% sredstava kao osnovna imovine i omogućuje se priliv većeg dijela proračunskih sredstava predviđenih za financiranje znanstvenih projekata i programa. I četvrto, propisuje se sprečavanja sukoba interesa u svoj cjelini da sada ne ponavljam. To su sve gospođe i gospodo razlozi zašto klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovog zakona i glasovat će za. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je klub SDP-a, uvaženi zastupnik Govozden Flego. **Flego, Hvala vam Klub SDP-a pozdravlja i podržava transformaciju zaklade koja se predviđa ovim zakonom, jer je zaklada zamišljena kao udruga znanstvenika koja dobiva novac uglavnom iz državnog proračuna s obavezom da ga optimalno podijeli. Prvenstveno izvrsnima među sobom, ali jednako tako i najboljim znanstveno istraživačkim projektima. S obzirom na ulogu znanosti u održavanju i unapređivanju svakodnevnog života, konkurentnosti, dobrobiti, gospodarstvu i tome slično. Ne trebam spominjati da je strategijska uloga zaklade u tome da podržava upravo najbolje, jer se od najboljih očekuje najveći doprinos u razvoju društva u djelovanju na neposrednu okolinu. Organizacija ovakve vrste gospođe i gospodo ispunjavaju barem dva cilja. S jedne strane pospješuju razvoj znanosti, i stvaraju osnove za nove tehnologije, nove proizvode i konkurentnost. A s druge strane omogućavaju znanstvenicima, dakle onima koji su u toj složenoj materiji najmeritorniji i najkompetentniji, možda čak i jedni kompetentni odlučivati o tim suptilnim pitanjima, što je meritorno, što je relevantno i što je najbolje od onoga što se nudi. U ovoj formi zaklade između ostalog omogućavaju i još jednu rekao bih dodanu vrijednost. Ako udruženi znanstvenici odlučuju kome će među sobom dodijeliti projekte, onda je time stavljena mogućnost, ali i obaveza znanstvenicima da to čine potpuno slobodno. I s druge strane otvara im se mogućnost potpune kreativnosti, ali i s njom vezane odgovornosti. Te dodane vrijednosti pokazale su se krajnje produktivnim u nekim zakladama svijeta. U Američkoj National Science of Fundation koja funkcionira već nekoliko desetljeća u Eurupen Science of Fundation bez obzira na njezinu djelomičnu birokratizaciju u … /Govornik se ne razumije./ … koja također funkcionira nekoliko desetljeća i nadamo se da će tako biti i u Hrvatskoj. Stoga u načelu klub SDP-a podržava ovaj zakon i ovu transformaciju zaklade. Imamo međutim tri rezerve. Jedna je ona koju sam spominjao i u prethodnom slučaju. Mi ovdje ne znamo na koji će način biti reguliran odnos između projektnog financiranja znanosti i institucionalnog financiranja znanosti, jer će to biti regulirano tek novim zakonom, a mi ne znamo kako će izgledati. Stoga ako podržimo zakon, još jedna … Vladi i predlagateljima zakona u nadi da će ona biti dobro i produktno iskorištena. Drugo, razmatrajući narav zaklade i Hrvatski zakon o zakladi imamo nekoliko dilema. 6. članak postojećeg zakona o zakladi kazuje, da zakladom može biti smatrana i registrirana ona organizacija koja svojom osnovnom imovinom jamči kontinuirano djelovanje zaklade i izvršavanje njezinih zadaća. S obzirom da se člankom 6. ovoga zakona, bitno smanjuje osnovna imovina zaklade i 40-ak i nešto milijuna sadašnje osnovne imovine zaklade stavlja u opticaj, mi nismo sigurni da članak 6. ovog zakona zadovoljava članak 6. Zakona o zakladama. Kao što je opće poznato proračun i istinsko ulaganje sredstava u odgovarajuće aktivnosti su test i potvrdu istinskih naknada odgovarajuće političke grupacije. Tokom dosadašnjih godina, tokom zadnjih pet godina zaklada je funkcionirala temeljem akumulacije sredstava koja je bila neusporedivo veća od onoga što se u zakladu ulagalo. Koliko je ovoj političkoj garnituri bilo stalo do zaklade može se mjeriti onim mizernim sredstvima koje je u zakladu ulagano, premda je zaklada i do sada radila strategijske iskorake u području znanosti, u području visokog obrazovanja. I ja se nadam da nećemo svjedočiti žalosnoj situaciji a to bi po mom sudu bila ona u kojoj bismo ustanovili da se ovaj zakon zapravo donio zato ili prvenstveno zato da se u opticaj stavi 40 i nešto milijuna osnovne osnovne imovine zaklade nego da će država dalje ulagati u zakladu shodno svojim prioritetima i znanstveno istraživačkim djelatnostima. Rebalans proračuna kroz koji smo prošli neki dan a o kojem ćemo sutra odlučivati bojim se da navještava ovu situaciju koje se ja sada bojim. Tj. da će za znanost biti sve manje novaca usprkos sasvim jasnoj spoznaji da nas jedino znanost i znanje mogu izvući iz krize u kojoj se nalazimo. Treća rezerva, gospođe i gospodo jest rezerva o sukobu interesa. Sa ovoga smo mjesta upozoravali ali ti naši argumenti nekako nisu dospjeli do vaših ušiju a još manje do vaših duša da je zaključak koji smo donijeli o predsjedniku Nacionalnog vijeća za znanost protuzakonit jer nas zakon obavezuje na podjednako učešće šest znanstvenih područja u upravljanju područjem znanosti. A mi smo donijeli zaključak koji je u velikoj mjeri u sukobu interesa. Tj. omogućili smo da svo četvero ljudi koji upravljaju znanošću u Republici Hrvatskoj ponoviti ću ministar, državni tajnik za znanost, predsjednik Nacionalnog vijeća za znanost i predsjednik Upravnog vijeća Nacionalne zaklade za znanost budu iz jednog znanstvenog područja tj. iz medicine. A trojca od te četvorice iz jednog jedinog, iz jedne jedine visokoškolske ustanove, tj. Medicinskog fakulteta u Rijeci. I upozoravali smo da je to to politički vrlo loše a zapravo znanstveno istraživački uostalom po pozitivnom zakonu nedopustivo. Na odboru smo ja se nadam postigli konsenzus i nadam se da će ga i Sabor usvojiti odborski amandman o sukobu interesa u zakladi. dakle u tijelima zaklade ne mogu sudjelovati osobe, prvo nikako one osobe koje se kane kandidirati za bilo kakva sredstva zaklade, dakle, to uopće nije sporno nego da u upravnim tijelima zaklade ne mogu sudjelovati osobe koje su državni dužnosnici, ne mogu sudjelovati uposlenici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ali da jednako tako ne mogu sudjelovati osobe koje svojom pozicijom i opisom svojih radnih mjesta zastupaju partikularne interese svojih ustanova to su rektori, to su dekani i to su ravnatelji znanstvenih instituta. Kolegice i kolega u prošloj točci dnevnog reda postigli smo ja vjerujem konsenzus, zaboravili smo na stranačke razlike i vrijednosne sustave kojima se rukovodimo i u političkom a možda i u osobnim životima. I s obzirom na strategijsku djelatnost, kao što su znanost i visoko obrazovanje, mene takva situacija, nadam se i vas ispunjava nekakvim posebnim zadovoljstvom. ja vas pozivam kolegice i kolege, pogotovo iz vladajuće koalicije da se ponovno priklonimo tom posebnom zadovoljstvu i u ovom slučaju, jer o ovom dakle, amandmanu koji se odnosi na stavak 4. trećeg članka o sukobu interesa a nadamo se da on treba biti vrlo, vrlo precizno artikuliran, ovisi naša podrška pa vas unaprijed molim i apeliram na vas da usvojite taj amandman jer o njemu i njegovom usvajanju ovisi i naša podrška. Hvala vam lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Imamo jednu prijavu, uvažena zastupnica Marija Lugarić. Nema je. Gubi pravo na raspravu. U ime predlagatelja uvaženi Dražen Vikić-Topić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Izvolite.

dali sugestije, ispravke. Samo bih uvaženog gospodina zastupnika Flegu, prodiskutirao sa njim u Zakonu o zakladama i fundacijama piše zapravo da imovina zaklade dostatna za trajno ispunjavanje svrhe zaklade, znači ne samo osnovna imovina. A upravo smo mi na diskusijama na odboru u kojem ste vi konstruktivno učestvovali definirali u članku 7. ovoga zakona da se zaklada financira iz prihoda od osnovne imovine, iz državnog proračuna, darovnica, ovim zakonom propisanih prihoda i drugih prihoda. Znači od ukupne imovine. Ono što je možda važno reći zašto je došlo do ove promjene zakona jer zapravo mi smo naprosto uočili svi skupa da treba jedan kvalitativni skok sa zakladom napraviti jer budimo iskreni, zaklada je bila velika stvar kada je osnovana 2002., počela raditi 2004. ali ona u osnovi nije ostvarila funkciju zaklade do kraja. I sada se daje mogućnost da se ostvari funkcija zaklade da se neke donatorske konferencije osnivaju, da se drugi prihodi. Zapravo zaklada je onu obaveznu rezervu na neki način vezala, kao da je štedila, što isto mislim, jedan od mogućih pristupa ali možda nije dovoljno dinamičan. Upravo dodavanjem ovih novaca iz proračuna a oslobađanjem onih novaca koje je imala kao rezervu će zapravo se moći ojačati ta dinamika, naravno da to neće zapravo biti smanjenje, nego će to biti u biti povećanje, jer nitko neće dirati u te novce zaklade, mislim to je obaveza koje se mi držimo, koje smo se dogovorili. Evo to bi bilo ukratko. Još jednom se zaista zahvaljujem na svim konstruktivnim sugestijama i diskusijama u amandmanima. I evo, to bi bilo sve, najljepša vam hvala. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. I glasovati ćemo kada se steknu uvjeti.